Твърде вероятно е, господин Мутафчиев, след малко да направим поименна проверка. Ще използваме всички възможности да я избегнем, но това едва ли ще е възможно.

за второ четене. Очаквам да се появят колегите, когато дойде време за гласуване. В противен случай процедурата е много ясна – веднага правим проверка. Заповядайте! Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за

Моля, режим на гласуване на направеното процедурно предложение за достъп до залата. Гласували

Предложение на народните представители Бъчварова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 19:

имаме предложение, което се подкрепя и комисията предлага да се създадат новите § 1, 2 и 3, които ще ми разрешите да прочета: „§ 1. В чл. 1 се създава т. 7: „7. прилагането на Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”. § 2.

ли изказвания по заглавието на закона и предложението за нови параграфи 1, 2 и 3? Няма. Гласуваме наименованието на закона, подкрепено от комисията, и предложение на комисията за нови параграфи 1, 2 и 3

Предложение от народния представител Десислава Танева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 4: „§ 4. В чл. 14 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създават нови т. 12 и 13: и пет на сто от сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията и изключванията, при прилагане на кръстосаното съответствие; 13. до двадесет на сто от възстановените на сто от възстановените от бенефициентите вследствие на нередности или небрежност суми под формата на фиксирана такса за разходи по възстановяването;”.

1 се правят следните изменения: 1. Точка 3 се отменя. 2. Точка 6 се изменя така: „6. одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания;“. 3. В т. 7 думите „когато прецени, че това е необходимо“ се заменят с „поставени от изпълнителния директор или от

2. Създава се ал. 6: „(6) Подаването на заявление за подпомагане, на заявление за регистрация и на заявка за подпомагане и подписването на заявленията и приложенията към тях се извършват лично от кандидата или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Упълномощителят носи отговорност за всички подадени данни, подписани декларации и други действия, извършени от упълномощеното лице.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. Има предложение от комисията за създаване на нов § 7. Изказвания?

„Чл. 33а. (1) Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние”, който включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3. (2) Данните в системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние”, се обновяват ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите. Обхватът на специализирания слой се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6. (3) Министерството на земеделието и храните създава слой „Постоянно затревени площи” с цел запазване на постоянно затревените площи, който се който се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните, по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6. (4) Включените в слоя по ал. 3 площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи. (5) Слой „Площи в добро земеделско състояние“ и слой „Постоянно затревени площи” са публични по време на подаването на заявления за подпомагане – от 1 март до 9 юни на съответната година, и се обявяват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие”. Чл. 33б. (1) Забраняват се преобразуването и разораването от земеделските от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слой „Постоянно затревени площи”. (2) Министърът на земеделието и храните може, в срок до 1 март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване или разораване на постоянно затревени площи, включени в слой „Постоянно затревени площи”, които са негова собственост, при условие че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ. (3) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица. (4) Когато земеделски стопанин е преобразувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой „Постоянно затревени площи”,

Земеделските стопани, които ползват земеделска площ въз основа на правно основание, могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ. Ползватели на земеделски площи могат да бъдат: 1. техните собственици; 2. арендатори; 3. наематели; 4. кооперации, на които са предоставени имоти за съвместна обработка; 5. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. (2) Правното основание за ползване на земеделски земи по ал. 1 се доказва със: 1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; 2. договори за аренда или за наем на земеделски земи; 3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване; 4. заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; 5. заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; решения, които заместват актове по т. 1; 7. разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните имоти. (3) Кандидатите за подпомагане по ал. 1 подават заявление по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите. Правните основания за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието и храните. (4) Общинските служби по земеделие проверяват представените им заявления за подпомагане за наличие на правно основание по ал. 1 за ползване на заявените земеделски площи от кандидатите за подпомагане, чрез специализирания софтуерен продукт по ал. 3. Общинските служби по земеделие не въвеждат информацията съгласно чл. 32, ал. 4 в системата по чл. 31, ал. 1 за заявените за подпомагане земеделски площи, за които не бъде установено правно основание за тяхното ползване и когато ползвателят на земята не е направил вноската по чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. (5) Условията и редът за прилагане на ал. 3 и 4 се уреждат с наредбата по чл. 32, ал. 5. (6) Регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи по реда на ал. 3 се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година.”

и в нея думите „след съгласуване с Европейската комисия” се заличават. 2. Създава се ал. 2: „(2) Министърът на земеделието и храните одобрява със заповед ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление и методика за прилагане на кръстосаното съответствие, както и промените в тях, и ги публикува на интернет страницата на министерството.”

до 5000 лева, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лева. (2) Земеделски производител, който използва не по предназначение: 1. ваучери за гориво; 2. газьол, който е закупен закупен с ваучери за гориво, се наказва с глоба – за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. (3) В случаите по ал. 1 и 2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаването им. (4) Актовете за нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”, на които е възложено да извършват проверките. (5) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” или от оправомощени от него длъжностни лица. (6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона

„Заключителна разпоредба”. Предложение на народните представители Бъчварова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименование на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби”.

които имат право на плащане по Схемата за единно плащане на площ през 2014 г., могат да получат подпомагане и по Схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ. (2) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които се установи, че са разделили стопанството си с цел да се облагодетелстват от него по смисъла на чл. 125а, Параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО)

изказвания по представените Ви текстове? Няма желаещи. Гласуваме наименованието на подразделение „Преходни и заключителни разпоредби”

Моля, гласувайте. Гласували 67 народни представители: за 65, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. С това приключваме обсъждания законопроект. Благодаря Ви.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 58: „§ 58. В чл. 61, ал. 1 думите „да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка“ се заменят с „до решаване на спора да

Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие.

Гласувайте, колеги, явно вървим към проверка.

Моля, режим на гласуване.

„на юридически лица с нестопанска цел” се заменят с „други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето”. 2. В ал. 5, изречение трето и ал. 7 след думата „документите” се добавя „и информацията”. 3. Алинея 8 се изменя така: „(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.” 4. В ал. 9 изречение второ се изменя така: „Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.”

56, чл. 69а, ал. 3 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 63: „§ 63. чл. 69а ал. 3 се изменя така: „(3) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3.

„(4) Възложителят публикува в профила на купувача решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.”

По § 54 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3.” 3. Алинеи 13 и 14 се изменят така: „(13) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 12 възложителят го изпраща в един и същи ден до всички кандидати. Поканата за представяне на оферти в ограничената процедура се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок от: 1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано – не е направено искане за налагане на временна мярка; 2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка; 3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка. (14) В деня на изпращане на решението по ал. 12 на кандидатите възложителят публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.”

Възложителят в един и същи ден изпраща решението по ал. 6 на всички участници и публикува в профила на купувача решението, заедно с доклада на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.”

става § 74. Гласували 67 народни представители: за 66, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. По § 74 има предложение на народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74,

2. Алинея 12 се изменя така:

В тридневен срок от вземане на решението по ал. 1 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с доклада на комисията при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за представяне на оферти се изпраща до определените кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.”

ал. 2 изречение второ се изменя така: „Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.” 2. Алинея 12 се изменя така: „(12) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с протокола при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за участие в договарянето се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок,

§ 76: „§ 76. В чл. 89 ал. 8 се изменя така: „(8) Възложителят в един и същи ден изпраща решението по ал. 6 на всички участници и публикува в профила на купувача решението, заедно с доклада на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.”

обществената поръчка може да бъде възложена само на определено лице.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Емил Костадинов и група народни представители – Към § 68, чл. 90, ал. 1 отпада изразът „могат да”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Борислав Гуцанов – в § 68, т. 1 (касаещ чл. 90, ал. 1, т. 4) след думите „процедура на договаряне с обявление” да се добавят думите „включително при обжалване на актове по процедурата за възлагане на обществена поръчка”.

13. поръчката е за услуги по категории № 21 или 26 от Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 1.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68,

е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;”.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, лично аз считам, че е напълно естествено и нормално, когато, да речем, имаш авторските права върху нещо, да не може да бъде проведена нормална обществена поръчка, защото по обстоятелства така или иначе ти ще го спечелиш. Аз не виждам кой друг би могъл да го спечели.

Пиесата на Шекспир „Бурята”, екипът, който е организиран – режисьор, постановчик, художник. Прави се обществена поръчка и се явява друг режисьор, не Сашо Морфов например, а Иван Петров, и той печели проекта – един проект, който е организиран изцяло от един творчески екип.

да се помисли за този текст и да бъде приет именно текстът на господин Ангелов. Иначе няма как да стане – за творчество да правиш обществени поръчки. Рисувам картина и се оказва, че не съм авторът аз, а еди кой си. Въобще този текст е много сбъркан – обществена поръчка в сферата на… Тук не става въпрос за строителство или за изграждане на декор, тук става дума за творческия въпрос.

първо, искам да разясня, че тук текстът не касае само културата и творчеството. Текстът е общ, касае всички обществени поръчки. Моите притеснения са относно формулировката „по технически или творчески причини”. Тоест в този текст при една обществена поръчка за строителство комисията може да излезе със следното решение: че поради сложността и технически причини на самия строеж

Текстът не касае само творчество. Донякъде споделям аргументите на господин Ангелов относно авторското право, но текстът е общ и касае всички видове обществени поръчки. Бих Ви помолил да го формулирате и да поизмените текста. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък. Неоснователни са притесненията Ви, господин Хамид. Ще си позволя да зачета точно какво съм предложил

Изключителни права! В строителството няма изключителни права, има инженерни насоки и един изкоп се изпълнява

със защита на изключителни права”. Тоест тук предоставяте алтернативност – първата част е само по творчески и технически, а втората част, с която съм съгласен, е за изключителни права.

Приемаме последното предложение на господин Страхил Ангелов, но то трябва да се включи в т. 3, а не в т. 4 на чл. 94, която касае нарушаване на авторски права и на други права на интелектуална собственост. Уважаеми колеги, предлагам Ви следния вариант: да преминем нататък и да помолим господата, които имат отношение към този текст, да предложат промени в окончателната редакция на комисията. Има ли възражения? Има ли възражения? Няма. Отлагаме гласуването на този текст с очакване от комисията да направи съответните корекции в крайната редакция. Параграф 68 е отложен.

68а: „§ 68а. Член 92 се изменя така: „Чл. 92. Поканата за участие в процедура на договаряне без обявление се изпраща до избраните лица, освен в случаите, когато се прилага чл. 93.” Комисията не подкрепя предложението.

В ал. 6 се създава изречение второ: „В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден изпраща решението и доклада по ал. 5 до всички участници

Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 80: „§ 80. В чл. 93а се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Рамково споразумение може да се сключи с по-малко от трима потенциални изпълнители на обществени поръчки само ако не е налице достатъчен брой кандидати или участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.” 2. Създава се нова ал. 4: „(4) С рамковото споразумение се определя редът за сключване на договорите за обществени поръчки, включително сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите.” 3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.”

Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Журито разглежда проектите и ги класира. Класирането на проектите се извършва по показателите за комплексна оценка на проекта, посочени в обявлението за откриване на процедурата. При инвестиционните проекти един от показателите е проектна стойност на строежа.” 2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Възложителят в един и същи ден изпраща протокола на участниците в процедурата и го публикува в профила на купувача.“ 3. Алинея 7 се изменя така: „(7) В срок до 7 дни след вземане на решението по ал. 6 възложителят в един и същи ден: 1. изпраща на агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за проведения конкурс; 2. изпраща на участниците в конкурса решението по ал. 6, а в случаите по ал. 4 – и допълнения протокол; 3. публикува в профила на купувача документите по т. 2.” Предложение на народния представител Страхил Ангелов и група народни представители: „В чл. 101а да се създаде ал. 3: „(3) Възложителят не събира оферти с публична покана, когато по технически или творчески причини или по причини, свързани със защита на изключителни права обществената поръчка може да бъде възложена само на определено лице.” Комисията не подкрепя предложението.

Неприетото предложение на господин Ангелов е трябвало да бъде записано преди редакцията на комисията.

Гласували 62 народни представители: за 8, против 6, въздържали се 48. Предложението не е прието.

Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 54 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители. „В § 75, чл. 101б да се направят следните промени: а) В новата ал. 1, в основния текст да отпадне изречение първо и т. 2. б) Новата ал. 2 да се измени така: „(2) Възложителят публикува поканата на Портала за обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на закона, и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 работни дни. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача, заедно с приложенията към нея.” в) В новата ал. 4 думите „профила на купувача” да се заменят „на портала”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 86: „§ 86. Член 101б се изменя така: „Чл. 101б. (1) С поканата не може да се определят изисквания към финансовото и икономическото икономическото състояние. Към поканата се прилагат технически спецификации и проект на договор. Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа: 1. наименование и адрес на възложителя; 2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране; 3. кратко кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем; 4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а; 5. срок и място за получаване на офертите; 6. дата, час и място на отваряне на офертите. (2) Възложителят в един и същи ден публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея. (3) В деня В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията по ал. 1, т. 2-6. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала. (4) Срокът по ал. 1, т. 5 не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача. (5) Възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. по ал. 1-3, когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия. (6) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.”

Комисията подкрепя предложението. който става § 88: „§ 88. Член 101г се изменя така: „Чл. 101г. (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. (2) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4. 2-4. (3) Отварянето на офертите се извършва при условията на л. 68, ал. 3. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. предложения. (4) Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал.

§ 89: „§ 89. Член 101д се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „ако същата е в съответствие с техническите спецификации”. 2. Създава се ал. 2: „(2) Когато не е подадена нито една оферта възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1,

предложението на народния представител Страхил Ангелов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията по § 77, по вносител. Моля, режим на гласуване.

Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

предложение на народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Страхил Ангелов и група народни представители: „В § 86, относно да отпадне новата ал. 4.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 90: „§ 90. Член 101е се изменя така: „Чл. 101е. 101е. (1) Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. (2) При сключване на договор класираният на първо място участник представя: 1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и 2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2. (3) Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал. 1 и 2

Гласуваме предложението на народния представител Страхил Ангелов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Гласуваме редакция на § 79 по вносител, който става § 90. Режим на гласуване.

или по причини, свързани със защита на изключителни права обществената поръчка може да бъде възложена само на определено лице.” Мотиви: Предложението е аналогично на това по § 68 относно чл. 90, ал. 1, т. 3, поради което и мотивите са същите.

„по чл. 14, ал. 1”. 2. Да се създаде нова ал. 6 в чл. 103: „(6) Възложителите могат да не прилагат чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а, когато сключват договори на основание: 1. ал. 2, т. 2 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, които притежават изключителни права; 2. ал. 2, т. 3.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 91.

от комисията. Гласували 63 народни представители: за 14, против 11, въздържали се 38. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Жельо Бойчев по § 80, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Гласували 62 народни представители: за 5, против 9, въздържали се 48. Предложението не е прието. Гласуваме редакция на § 79 по вносител, който става § 90.

когато сключват договори на основание ал. 3, т. 3 и 4.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 94. Параграф 84. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Томислав Дончев и група народни представители – § 84 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Жельо Бойчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става § 95: „§ 95. В чл. 119ж

сто. (2) С офертата си участниците може да предлагат дял от общата стойност на поръчката, който надхвърля максималния размер по ал. 1. (3) С офертата си участниците посочват видове работи от предмета на поръчката, които ще възложат на подизпълнители, и съответстващия на тези работи дял от поръчката, който не може да бъде по-малък от минималния процент, определен от възложителя, както и подизпълнителите, които вече са определили.” 2. Досегашната ал. 1 става ал. 4 и в нея текстът преди т. 1 се изменя така: „Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да”. 3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.”

По § 86 – предложение на народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Страхил Ангелов и група народни

По § 86 – предложение на народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Страхил Ангелов и група народни представители: „В § 86, относно чл. 121, да се направят следните изменения и допълнения: а) В ал. 4 досегашните точки 4 и 5 стават т. 5 и 6 и се добавя нова т. 4: „4. документ за внесен депозит в размер, равен на трикратната стойност на определената гаранция за участие.” б) Създава се ал. 9: „(9) Депозитът по ал. 4, т. 4 се освобождава в 10-дневен срок от влизане в сила на: 1. решението на КЗК; 2. определението за прекратяване на производството; 3. разпореждането за отказ за образуване на производство пред КЗК.” Комисията не подкрепя предложението.

така: „(3) Страните се призовават по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като срокът за призоваване е не по-кратък от три дни преди заседанието. На страните може да бъдат връчвани съобщения и призовки и на посочения от тях електронен адрес.”

чл. 122д ал. 1 се изменя така: „(1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуването на производството за обществени поръчки по чл. 45в, ал. 2, а в останалите случаи – в 15-дневен срок от образуването на производството.” Предложение на народния представител Хамид Хамид и група народни представители за създаване на нов § 89а. Предложението за ал. 3 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип

Има ли желаещи за изказвания? Няма. Закриваме разискванията по §§ 87, 88,

и ще преминем към гласуване. Направените предложения са приети. Ще поставя на гласуване предложенията в редакция на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 89, който става § 102: „§ 102. В чл. 123, ал. 1 след думите „този закон” се поставя запетая и се добавя „както и контролът по изпълнение на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения” и се създава изречение второ:

чл. 126а-126г: „Чл. 126а. При осъществяване на дейността по тази глава контролните органи имат право да ползват електронна платформа „Електронен мониторинг” която събира, съхранява и осигурява онлайн достъп до протоколите на всички комисии за провеждане на процедури за обществени поръчки, рамковите споразумения, договорите между възложителите и изпълнителите, допълнителните споразумения към договорите и договорите за подизпълнение. Чл. 126б. При осъществяване на дейността по тази глава

физически лица и институции 126б служат за потвърждаване и усъвършенстване на методите за проверка или за контрол, както и за анализите за разработване на антикорупционни мерки. Чл. 126г. Условията и редът за въвеждане и ползване на платформите по чл. 126а и 126б се определят с правилника за прилагане на закона.”

до 93 включително? Няма. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, поставям на гласуване

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 107: „§ 107. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „обществените поръчки“ се добавя „или не публикува в срок документите и информацията, подлежаща на вписване в профила на купувача” и се поставя запетая. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) На възложител, който не публикува документ или информация, подлежаща на вписване в профила на купувача, се налага имуществена санкция или глоба

предложение на народния представител Хамид Хамид и група народни представители за създаване на нов § 94а. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 109: „§ 109. Създава се чл. 134: „Чл. 134 (1) Изпълнител, който наруши забраните по чл. 45а, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. (2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на подизпълнител, който наруши забраната по чл. 45а, ал. 4.” По § 95 има предложение от народните представители Екатерина Заякова и Дора Янкова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Госпожа Заякова беше заявила оттегляне на предложението. Има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Павел Шопов неподкрепено от комисията. Има второ предложение от народния представител Павел Шопов –неподкрепено от комисията. Предложение от народния представител Георги Мърков – неподкрепено от комисията. Предложение от народния представител Емил Емил Костадинов и група народни представители – неподкрепено от комисията.

тъй като вече с гласуваното на второ четене и прието от Народното събрание предложение на колегата Гуцанов и създаването на нова т. 13а,

Уважаеми народни представители, искате ли да четем неподкрепените текстове? (Шум и реплики.) Моля Ви с гласуване да потвърдим това.

още повече, че част от тях противоречат на приетия на първо гласуване законопроект и не би било коректно да ги допуснем до обсъждане, но ще ги гласуваме.

за направеното предложение от госпожа Нинова. Господин Костадинов, седнете, още 10-15 минути има. Господин Куюмджиев, сутринта окъсняхте, за сметка на...

Сядайте и гласувайте, недейте да коментирате по пътеките.

Благодаря Ви. Прегласуване на предложението – времето, дето щяхме да го приемем. Моля Ви, режим на гласуване – влезте в пленарната зала и гласувайте. Удължаването ще бъде съвсем минимално.

Искам да кажа няколко думи за първото неподкрепено предложение на народния представител Павел Шопов. Уважаеми колеги, това предложение на народния представител Павел Шопов касае дефиницията за публично-правна организация. тази публично-правна организация към момента на заседанието на комисията новата директива не беше готова. Предложението на господин Павел Шопов е директивен текст и аз ще го подкрепя. Тук този текст стана известен като освобождаване на частните болници от приложното поле на Закона европейската директива е регламентирала точно реда, по който става това нещо, така че предлагам да подкрепим текста на народния представител Павел Шопов. в същия смисъл е направено и от господин Георги Мърков. То е идентично, като текстът на Павел Шопов е по-общ, цитира директивата едно към едно и поглъща предложението на Георги Мърков.

В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1б думите „след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка” се заменят с „по реда на закона”.

да се разработят или утвърдят собствени стандарти.” 4. Точка 8 се изменя така: „8. „Изключителни обстоятелства” са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.” 5. Точка 14б се изменя така: „14б. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.”р 6.

„Професионална компетентност” представлява наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.” 9. В т. 25 думата „лица” се заменя с „хора”. 10. В т. 28 накрая се добавя: „и за който възложителят е предвидил издаването на отделно разрешение за строеж и на отделен акт за въвеждане в експлоатация”. 11. Точка 28а се изменя така:

до Българската телеграфна агенция, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори.” 12. В т. 30 се създава изречение „При проектиране и изпълнение на строеж техническите спецификации включват и задание за проектиране, а в останалите случаи на строителство – техническата документация за изпълнение на строителството, включително одобрен инвестиционен проект, когато има такъв.” 13. Създава се т. 32а: „Управление на системата на единна сметка и фискалния резерв” включва: а) централизация на средства, постъпления и плащания чрез транзитни сметки и СЕБРА и свързаните с това услуги, дейности, програмно и ресурсно осигуряване съгласно Закона за публичните финанси; б) управление на ликвидността на системата на единна сметка и инвестирането на временно свободни средства във финансови инструменти съгласно Закона за публичните финанси; в) управление на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система съгласно Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;

Желаещи за изказвания? Няма. Започваме от § 94. Има няколко предложения, които не са подкрепени от комисията, и ще ги поставя на гласуване. Първото неподкрепено предложение е оттеглено от госпожа Екатерина Заякова и госпожа Дора Янкова и него няма да го поставям предложението на господин Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията, но господин Хамид се изказа в негова подкрепа. Гласували

Вижте в действащия закон. Тук в доклада такова нещо няма. Господин Хамид, това не е редакция, а нова промяна в действащия закон, която ако тук докладвате като редакционна, мисля, че ще бъде прекалено. Нека остане така текстът в действащия закон, защото има доста конституционни и процедурни пречки да гласуваме това. Продължаваме нататък.

министъра на труда и социалната политика актуализира списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. (2) Агенцията по обществени поръчки публикува актуализирания списък по ал. 1 в Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”

22г, ал. 1.” По § 99 има предложение на народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 99, който става § 115: „§ 115. (1) Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред. (2) Когато към влизането в сила на този закон има подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, производството по жалбата се образува и довършва по досегашния ред. ред. (3) Член 42а се прилага и за договорите за обществени поръчки, и за договорите за подизпълнение, сключени до влизането в сила на този закон.” По § 100

ал. 10: „(10) В 5-дневен срок от получаване на искане от възложител по чл. 7 от Закона за обществените поръчки или от орган, който организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, органът по приходите предоставя удостоверение за наличието или липсата на задължения на задължено лице, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.” По § 101 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 117: „§ 117. В Закона за електронното управление се правят следните допълнения: 1. В чл. 3 след думата „служебно” се добавя „и безплатно”. 2. В § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби след думите „лечебни заведения” се добавя „възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които не са административни органи или организации, предоставящи обществени услуги” и се поставя запетая.” По § 102 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 118: „§ 118. В Закона за интеграция на хората с увреждания чл. 30 се изменя така: „Чл. 30. Министерският съвет одобрява списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът се публикува в Регистъра на обществените поръчки по чл. 21 от Закона за обществените поръчки.” Имам само една редакция, господин Хамид и уважаваната зала – в ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс „липсата на задължения на задължено лице”. Хем има липса на задължения, хем е задължено. Затова Ви предлагам редакцията да стане: „липсата на задължения на лицето”.

§ 100, който става § 116 в редакцията на комисията, с редакционната поправка, която преди малко приехме; § 101, който става § 117

Параграф 104,

предлагате създаване на нов § 119 по Закона за Сметната палата, който беше отменен с приемането на новия Закон за Сметната палата...

104, който става § 121 с приетото преди малко допълнение – в първото изречение се добавят параграфи 3 и 4. При свалянето „Финални текстове” да обърнат внимание. Моля Ви, режим на гласуване.

Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. Преходните и заключителни разпоредби са приети единодушно. (Реплика

до мен. Подсещат ме, че предложението на господин Хамид

проблеми, моля Ви да гласуваме предложението, направено от господи Хамид – в § 121 след израза „с изключение на” да се добави „§ 3 и § 4”. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 77: „§ 77. В чл. 90, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 4 се изменя така: „4. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;”. 2. Създава се т. 14:

на изключителни права обществената поръчка може да бъде възложена само на определено лице”. Тук става въпрос за това, което са паметници на културата

Всичко е нормално, намираме средства, решаваме да довършим тази камерна сцена, но тя е проектирана тогава за 22 милиона. Ние решаваме да я направим за парите, които имаме. се, че излезе силата на носителя на авторските права – архитектът, който е предложил този проект. За да може да се извърши обектът, тогава той всъщност влезе в групата на инженеринговата поръчка, защото той има права върху това и нищо не може да се извърши без това.

Това, което Ви казах – режисьорът налице, всичко налице, обаче си има екип. Част от екипа на една постановка е и художникът. Да правиш обществена поръчка, за да ти дойде художник, с който ти не общуваш, а той я печели, е също несъстоятелно. Затова тази реакция беше налице. Практически това, което предлага господин Ангелов, е наше предложение – този текст да се запази по този начин. Защото към кое да мине, как да мине? Това е просто особено – стена

да се направи обществена поръчка. Има група археолози, които работят на този обект. Да правят обществена поръчка и независимо кой екип да работи. В този смисъл не съм убедителен в момента, но съм сигурен, че този текст трябва да остане. Аз останах с впечатление, че ще го приемем след това и затова не можах да намеря екипа си, за да кажа какви са точно мотивите за това. Това не е случайно и е огледано отвсякъде. Благодаря Ви, уважаеми професор Данаилов. Ще дам думата за реплика на господин Хамид, но само че, ако ще отиваме към коментар, тук трябва да стане „изключителни права на интелектуалната собственост“, не може да е само „изключителни права“ и евентуално „технически“ дали е необходимо. Заповядайте, господин Хамид. би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по сила на закон или административен акт.” Мисля, че тази защита на авторските права е изчерпателна. Това е действащ текст от години насам.

която да гласи: „3а. по творчески причини обществена поръчка може да бъде възложена само на определено лице”.

Прав е господин Хамид обаче, че някои може много творчески да тълкуват творческите причини и може да възникне проблем. Ако искате обаче да го приемем и да видим какво ще се случи в практиката

Ангелов. Режим на гласуване за предложението на Страхил Ангелов, неподкрепено от комисията.

Параграф 68 по вносител, който става 77 с редакцията на комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1. Законът е приет окончателно. Благодаря Ви втори път за усърдната работа. Желая Ви хубави празници. Следващото заседание ще бъде на 7 май от 9,00 ч. Моля Ви, бъдете точни! точни! (Реплики.) От обяд?! Като дойдете на обяд и няма кворум, няма да получите възнаграждение. Закривам заседанието.